Продължаваме пленарното заседание. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Квесторите, моля, поканете народните представители от кулоарите да влязат в пленарната зала. Преди почивката останаха още две изказвания. Първият записал се е народният представител Кънчо Филипов. Заповядайте, господин Филипов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Още в началото искам да заявя, че промените в работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са крайно наложителни и трябва да се осъществят колкото се може по-бързо, за да могат енергийните и водните дружества да имат обективно определени цени и предвидими условия, в които ще работят още през тази година. Да не отлагаме целия процес за 2016 г. Второ, крайно време е да спрем практиката министрите на енергетиката или на финансите да казват няколко месеца преди решението на Комисията какви трябва да бъдат цените на електро и ВиК услугите, без анализ, без обсъждане, без обективни критерии и след това Комисията само да потвърждава техните прогнози. В предложения mроект има много положителни страни, на които аз няма да се спра. В интерес на призива на някои колеги, че трябва да правим конкретни предложения, ще си позволя само няколко съвсем конкретни предложения по отделни текстове на Законопроекта. Имам предвид § 9, ал. 2, в който текст се казва, че Комисията публикува в интернет предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени, заедно с всички изходни данни. Не знам дали някой е подавал такива декларации и прогнози в Комисията и знае какви данни се изискват. В тези изходни данни се изисква от размера на телефонните разговори до основното гориво на парогенераторите. много от тези данни се съдържа търговска тайна, така че предлагаме този текст да се прецизира и в интернет да се публикуват само данни от официалните отчети на дружествата, които се публикуват по изисквания на счетоводните стандарти. На второ място, моето предложение касае § 8. Достатъчни ли са правилата, които Комисията трябва да спазва, за да взема решения по безпристрастен и прозрачен начин, като гарантира, че тя и администрацията й действат независимо от пазарни интереси и така нататък? Моите съмнения, моите въпроси са следните: кои са гаранциите, че тези правила ще се спазват от Комисията – може би трябва да се предложи членовете на комисиите да попълват декларации, и какви санкции ще има, ако те не спазват правилата, които са записани в самия Закон? Иска ми се да коментирам премахването на изискването за икономисти и юристи. По образование аз съм инженер, но не мисля, че познанията колко са вибрациите на една турбина или колко е обемът на димните газове в парогенератора ни дават достатъчно аргументи, за да считаме, че тези специалисти имат обективни критерии за формиране на цените. Мисля, че

четене Комисията да се увеличи с още двама членове – от 7 на 9: един икономист и един юрист, които да участват в заседанието и на двете подкомисии.

Във всичко останало подкрепям предложенията на колегата Недев, които бяхме обсъждали в групата, и ние ще подкрепим на първо четене промените в Законопроекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Филипов. Уважаеми колеги, имате думата за реплики. Няма реплики. Следващо изказване – народният представител Делян Добрев.

и съм приятно изненадан от конструктивния му тон. Изненадан съм също така, че един сравнително ясен Законопроект предизвика толкова много коментари в пленарната зала, но всички те бяха в посока как той да бъде подобрен между първо и второ четене. В този смисъл смятам да предложа процедурно предложение. Господин Председател, ако можете да си запишете и да подложите впоследствие на гласуване – да удължим срока за предложения между първо и второ четене на основание чл. 80 от Правилника от 7 на 14 дни. Предлагам 14-дневен срок за предложения между първо и второ четене, за да имаме възможност да внесем корекции в Законопроекта и да го допълним с други спешно необходими мерки в посока промяна на законодателството, които са спешно необходими за стабилизиране финансовото състояние на Всички знаем, че към днешния момент тя се намира в изключително тежко финансово състояние и проблемът не е толкова в натрупаните дългове и задължения, които надхвърлят 4 млрд. лв. в момента. По-скоро проблемът е в това, че дефицитът, който се формира в последните година и половина – две, на годишна база е между 600 и 800 млн. лв., въпреки увеличението от 1 октомври 2014 г. на цената на електроенергията от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ние трябва да намерим

този дефицит, защото дори увеличението на цената в днешно време не е достатъчно, за да реши проблемите на енергетиката. Трябва да използваме всички възможни механизми, които имаме, механизми, които можем да допълним в законодателството, за да не се стига дотам. По отношение на коментарите за опита и броя на броя на комисарите. Либерализираният модел, либерализацията на пазара на електроенергията са неща, които със сигурност ще обсъдим между първо и второ четене. Тези предложения и промени, които внесем между първо и второ четене, ще решат, за съжаление, частично, но в краткосрочен план проблемите на енергетиката. В дългосрочен план, както някои мои колеги вече се изказаха, трябва да вървим към пълна либерализация на пазара на електроенергия в България. Трябва да вървим към модел, при който всяко едно домакинство ще може да купува електроенергия от свободния пазар, и това трябва да се случи в рамките на следващата една година. При този модел цялото количество произведена електроенергия в България, без значение дали е произведена по дългосрочни договори, или е произведена с договори за преференциално изкупуване и преференциална цена на електроенергията, всички тези производители трябва да продават своята електроенергия на свободния пазар, а държавата чрез задълженията към обществото, които се събират от и Националната електрическа компания, трябва да покрива разликата между преференциалните цени и цената, постигната на свободен пазар. В този смисъл на нас ни е необходимо включително промяна на модела, по който работи борсата в България, защото борсата за електроенергия в България, както е замислена и както се реализира в последните няколко години, за съжаление, е място, където се търгуват много малки количества електроенергия. Тя е модел, който допълва модела на двустранните договори. Моето мнение е, че по-скоро трябва да вървим към модел, сходен на модела в някои държави от Централна и Източна Европа. Мога да дам за пример Румъния, където цялото количество електроенергия се търгува на на свободния пазар. При това положение, и тук ще коригирам господин Аталай, защото той каза, че след като това се случи, регулаторът ще определя единствено цените по пренос. Всъщност няма само цените по пренос, ще определя и цената за разпределение, ще определя и добавката, която ще се събира за невъзстановими разходи. Като цяло – да. При този модел, след тази пълна либерализация на пазара, ДКЕВР повече няма да определя крайните цени на електроенергията. Ще имаме свободен пазар на електроенергия, където всички производители ще се конкурират и това ще бъде начин да постигнем най-добрата възможна цена на тази електроенергия. Има съществена опасност, касаеща и производството на електроенергия от биомаса. Събрали сме статистика. В Комисията по енергетика ще Ви покажем инсталираните към момента мощности от биомаса, ще Ви покажем и сключените предварителни договори. Според мен това е е тиктакаща бомба, тъй като към момента инсталирани и работещите централи са над 40 мегавата, които се равняват на над 300 мегавата фотоволтаици, ако ги приравним в годишния размер на средствата, които ще харчим за тази 40 мегавата биомаса. Имаме десетки, ако не са и над, 100 мегавата допълнителни договори, които чакат да се случат във всеки един момент. Така че ние трябва предварително да мислим по този въпрос, за да не се окажем в ситуация, в каквато се оказахме

Позовавам се на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – чл. 143. Припомням Ви го, ако пред Вас не се намира тази сива книжка. Чета: „При внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е длъжен да го декларира”. Предлагам

Благодаря Ви, господин Енчев. Уважаеми народни представители, коректно е позоваването на чл. 143. До момента в практиката на Народното събрание сме имали хипотези, в които при изказване народен представител е заявявал наличието на частен интерес. Това, което господин Енчев предлага в момента – вече сме при закрити дебати, предстои гласуване. По повод на това гласуване народни представители, които имат такъв интерес, моля да заявят от трибуната наличието на такъв частен интерес. Ръководството на парламента не разполага с механизми да задължава народните представители, още повече че ние нямаме задължение да знаем кой какъв частен интерес има. Ако има народни представители, които считат и са наясно, че имат частен интерес, сега е моментът да го заявят.

Господин Велчев, да разбирам ли, че призовавате всички колеги, които имат на покрива си... Колеги, моля сериозно! Имаме такава императивна разпоредба в нашия Правилник. Не виждам желаещи, които държат да заявят наличието на частен интерес. Няма народни представители, които да заявят от трибуната наличието на частен интерес, изключая господин Велчев с оглед това, което той заяви. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносител Министерския съвет. Гласували

времето за предложения между първо и второ четене на законопроекта да бъде 14 дни. Обратно становище? Няма. Гласуваме предложението на господин Добрев.

От Секретариата ме уведомяват, че господин Борисов – председателят на групата на АБВ, е гласувал „за” при гласуването на ЗИД на Закона на Закона за енергетиката. Има съмнение как е отчетен гласът му. (Реплика.) Изобщо не е отчетен гласът му. Заявих искане за прегласуване. Нямаше такова искане. Тъй като реагирате своевременно, приемаме, че сте гласували „за”. Да се отбележи в стенограмата, че господин Борисов своевременно е уведомил Секретариата на Народното събрание за пленарната зала, че е гласувал „за” по този законопроект. С това приключихме по тази точка от дневния ред.

Парламентарната група на ГЕРБ, са внесли следните проекти за решения за попълване... Искате да ги докладвате? Заповядайте, господин Велчев.

„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проекта на решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Гласували

на господин Цветанов и господин Велчев за решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Гласували

Постъпило е предложение от господин Валери Симеонов. Ще го докладвате ли или да го докладвам, господин Симеонов? „Проект РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Славчо Пенчев Бинев за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.” Изказвания? Няма. Гласуваме това решение.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

На първото заседание се представи Проект на Вътрешни правила за работата на Комисията. По време на заседанието се проведе дискусия, която приключи с конкретни предложения за допълнения на така предложения проект. На второто заседание, проведено на 11 декември 2014 г.,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

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание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

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила уреждат реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпът до данните по Закона за електронните съобщения и трето народно събрание, наричана по-нататък Комисията. Чл. 2. Комисията организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за електронните съобщения, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, Закона за въоръжените сили и други регламентиращи закони и подзаконови нормативни актове. Чл. 3. В съответствие с българското законодателство, Комисията осъществява парламентарен контрол върху:

по сигурността на информацията (ДКСИ); 7. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС). Чл. 4. Комисията упражнява парламентарен контрол върху службите за сигурност за законосъобразност, както и целесъобразността на действията им, базиращи се на действащите стратегически документи за националната сигурност на Република България и сключените международни договори. Чл. 5. Комисията се представлява от своя председател, а при отсъствието му – от упълномощен от него заместник-председател. Чл. 6. Комисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател и по искане най-малко на една трета от членовете й или на председателя на Народното събрание. Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. Чл. 7. Председателят на Комисията обявява дневния ред за редовните заседания най-малко три дни преди тяхното провеждане по предвидените в Правилника за Събранието начини. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им. Чл. 8. Комисията заседава, когато присъстват поне половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. За заседанията на Комисията се води пълен аудиозапис и стенографски протокол. Членовете на Комисията се подписват в присъствен списък, който се прилага към протокола от заседанието. Чл. 9. (1) Комисията заседава в своя състав на закрити заседания. На тях присъстват освен нейните членове и сътрудници, единствено лицата, които изрично са поканени за изслушване и то за времето, в което се обсъждат темите от дневния ред. След решение на Комисията, народни представители, които не са членове на Комисията, могат да участват в нейните заседания без право да гласуват. (3) В съответствие с принципа „необходимост да се знае” (чл. 39, ал. 3 защита на класифицираната информация), не се допускат до заседанията на Комисията народни представители, които не са нейни членове, в случаите, в които: 1. осъществява контрол върху приключили преписки и приключили оперативни дела на службите за сигурност; 2. 2. упражнява контрол и по спазването на процедурите, предвидени в законите и вътрешните правилници по текущи оперативни дела на службите за сигурност; 3. изслушва доклади за оперативната работа на службите за сигурност и за състоянието на отделни компоненти на националната сигурност; 4. провежда изслушвания във връзка с

обсъжда друга информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно Приложение 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация. (4) Участието на народни представители, които не са членове на Комисията, в нейни закрити заседания, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от същите. Чл. 10. С нарочни решения на Комисията отделни нейни заседания може да бъдат открити и/или изнесени в съответните служби, агенции и бюра. Чл. 11. Комисията прилага необходимите средства за защита на класифицираната информация, включително по време на заседания. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседанията на Комисията срещу подслушване, запис и наблюдение. Чл. 12. Председателят на Комисията осигурява равен достъп на всеки неин член до цялата налична информация. Чл. 13. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения:

Когато Комисията е водеща по законопроект, тя изготвя докладите за второто му гласуване; 3. регулярно изисква тематични доклади за работата на службите за сигурност и за състоянието на отделните компоненти на националната сигурност; 4. организира изслушвания на настоящи и бивши служители на службите за сигурност, включително на техните ръководители; 5. извършва проверки за спазването на нормативната уредба и спазването на основните човешки права при осъществяване дейността на службите за сигурност; 6. разглежда и прави препоръки по целесъобразност за всички вътрешни нормативни актове на службите за сигурност, включително на тези, съдържащи класифицирана информация; 7. осъществява предвидения в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по: по: а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства; б) разрешаването и осъществяването на достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу

за: а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства; б) извършените проверки и предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за електронните съобщения. 9. разглежда сигнали от граждани и организации свързани с нарушения от страна на служители на службите за сигурност и предложения за подобряване на тяхната работа; 10. сезира прокуратурата и други компетентни органи, за противозаконни действия, установени в резултат на проверки на Комисията или на сигнали на граждани; 11. информира обществеността за резултатите от своята контролна дейност чрез писмени становища или изявления пред медиите. Чл. 14. Комисията се подпомага от Дирекция в рамките на специализираната администрация на Народното събрание. Чл. 15. Председателят на Комисията може да привлича експерти по граждански договори. Заключителни разпоредби § 1. Настоящите Вътрешни правила са приети от Комисията на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията

Благодаря Ви, господин Лазаров. Дебатите са открити. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по Правилата и Проекта за решение?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

Моля за достъп в залата на представителите на Министерството на икономиката: Любен Петров – заместник-министър, Антония Доросиева – изпълняващ длъжността директор на Главна дирекция „Европейки фондове за конкурентоспособност”, и Борислава Стоянова – експерт в същата дирекция.

На заседанието присъстваха представителите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: Ирена Младенова – заместник-министър, Антония Доросиева – изпълняващ длъжността директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, и Борислава Стоянова – началник на отдел в същата дирекция. Законопроектът беше представен от госпожа Ирена Младенова. Със законопроекта се предвижда да бъде продължен срокът на действие на Рамковото и на Финансовото споразумение за прилагане на Инициативата JEREMIE в България след 31 декември 2015 г. до 31 декември 2025 г., тъй като най-дългият матуритет към настоящия момент на заемите, отпуснати по дълговите инструменти, е до 2025 г. В обхвата на удължения срок на споразуменията попада само управлението на вече създадените инструменти и на средствата, представляващи възвръщаемост от направените инвестиции по инструментите. Освен това се предвиждат и следните основни изменения: уреждане на горна граница на средствата, върху които могат да се начисляват разходи за управление и които не могат да надхвърлят 349 000 000 евро; случаите на недостиг на средства по съответните сметки за средствата и за допълнителните средства за покриване на разходи за управление (в посочените случаи недостигът се покрива от бъдещи приходи, като за Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не възниква задължение за финансиране на подобен недостиг); отпада и механизмът за финансиране на недопустими за финансиране от Структурните фондове разходи със средства от държавния бюджет, тъй като правилата за реинвестиране на средства са чувствително облекчени. След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 11 народни представители, „против” – 1 народен представител и „въздържал се” – 1 народен представител. Въз основа на гореизложеното Временната комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на

След като избрахме постоянните комисии, тъй като не е обсъждан в пленарната зала, този законопроект беше преразпределен вече на Постоянната комисия по бюджет и финанси, но тъй като тя се е произнесла с доклада на Временната, няма постъпил нарочен доклад от постоянно действащата днес Комисия по бюджет и финанси. От името на вносителя? Няма желаещи да докладват законопроекта. Откривам дебатите. Има ли народни представители, които желаят да участват в тях? Няма. Дебатите са закрити. Режим на гласуване на първо четене Законопроекта за ратификация.

Обратно становище няма. Подлагам на гласуване направеното предложение за гласуване в едно пленарно заседание на първо и второ четене на обсъждания законопроект.

и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България и Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото

Няма. Гласуваме на второ четене Законопроекта за ратификация.

Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г., Законопроектът е разпределен на Комисията по образованието и науката, на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Постъпили са

Режим на гласуване.

внесен от Министерския съвет на 28 октомври 2014 г. На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2014 г., Комисията по образованието и науката обсъди Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в за периода 2014 – 2020 г., № 402-03-1, внесен от Министерския съвет на 28 октомври 2014 г. На заседанието присъстваха проф. Николай Денков,

Документът отговаря на необходимостта от формулиране на приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на българското висше образование. Отчетени са проблемите и рисковете за развитие на сектора. Стратегията формулира осем средносрочни и дългосрочни цели за постигане на ефективни дългосрочни резултати, както следва: 1. Подобряване на достъпа и увеличаване на дела на завършилите висше образование (достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г.). г.). 2. Съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование с цел заемане на достойно място в Европейското пространство за висше образование. 3. Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование. 4. Стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика. 5. Модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне на видовете висши училища и образователно-квалификационните степени. 6. Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на ефективността на използването им чрез усъвършенстван модел на финансиране. 7. Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във висшите училища и стимулиране на най-добрите преподаватели. 8. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение. За постигането на целите са предвидени 70 конкретни дейности и мерки, които превръщат предложената Стратегия в инструмент за дълбоки реформи в областта на висшето образование. В дискусията по проекта се включиха народните представители Борислав Великов, Мариана Георгиева-Бенчева, Станислав Станилов, Милен Михов и присъстващите представители на академичната общност и бизнеса. Стратегията бе подкрепена от Съвета на ректорите, синдикалните и работодателските организации. Изготвянето на документа бе посочено като успешен, но рядък пример как по един важен за страната проблем може да се работи последователно при различни правителства и при различни състави на Народното събрание. Стратегията прокарва идеята за стимулиране на качеството и конкуренцията на всички нива: между отделните университети; между преподавателите в един университет; между студентите от едно професионално направление. Изразени бяха очакванията, че след приемането на Стратегията ще започне практическата работа по решаване на много наболели въпроси: за така наречената „държавна поръчка”; за по-ефективното изразходване на средствата за обучение; за промени в системата за академично израстване; за регулиране на така наречения „постдокторантски” период; за съотношението централизация-автономия при управление на университетите; за регионалните диспропорции в развитието на университетската мрежа; за перспективите пред дистанционното обучение. Бяха направени бележки по някои текстове и бе напомнено, че всяка стратегия е заложник на ресурсното си обезпечаване. Вносителите благодариха за очевидния консенсус и поясниха, че по-голяма част от изразените бележки са били обсъждани в дискусиите по подготовката на документа. В окончателния му вариант е потърсен балансиран подход между спорните тези, защото вглеждането в конкретиката има смисъл само, ако преди това е постигнато съгласие за посоката, в която ще се развива българското висше образование. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 17 гласа, „против” – няма, „въздържали се” - няма, Комисията по образованието и науката единодушно предлага на Народното събрание да приеме решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.,

Светлана Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! „ДОКЛАД по Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., г., № 402-03-1, внесен от Министерския съвет на 28 октомври 2014 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2015 г., разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., № 402-03-1, внесен от Министерския съвет на 28 октомври 2014 г. Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. бе представена от проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката. Стратегията формулира приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на българското висше образование – като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите. Стратегията съдържа анализ на състоянието на системата за висше образование, в който се подчертава липсата на връзка между висшето образование и потребностите на бизнеса и на публичните институции. Посочени са основните предизвикателства за преодоляване на тази липса. Като проблем, нуждаещ се от спешно решаване, е посочена практическата подготовка на студентите в реална работна среда. В Стратегията са формулирани осем средносрочни и дългосрочни цели за постигане на ефективни резултати. В сферата на компетенции на Комисията по труда, социалната и демографската политика попадат: Цел 3. Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование; и Цел 8. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение. За постигане на тези цели са предвидени 9 конкретни дейности и мерки за съвместни действия между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и бизнеса. Посочени са сроковете, индикаторите и отговорните институции за постигане и отчитане на резултатите. В последвалата дискусия бяха обсъдени въпроси относно: финансовото осигуряване на изпълнението на Стратегията; използване на възможностите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, като допълващ инструмент към националното финансиране; необходимостта от по-ефективно обвързване на висшето образование с потребностите на регионалния бизнес; потребност от извършване на анализ на остарели и ненужни професии и актуализиране на Класификатора на специалностите във висшето образование; подобряване на връзката между средното и висшето образование. Изтъкнато бе, че Стратегията е плод на работата на три поредни правителства, изработена е при наличие на политически консенсус и в тясно сътрудничество със всички заинтересовани страни. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 18 гласа, „против” – няма, и „въздържал се” – 1 глас, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020,

одобрена, както беше изтъкнато, с Решение № 683 от 2 октомври на изтеклата година. Искам още в самото начало да подчертая, че това е документ, насочен към решаване на редица натрупани проблеми в сферата на висшето образование най-вече по отношение на заниженото качество и на слабата му връзка с пазара на труда. За качеството на предложената Стратегия свидетелстват единодушната подкрепа, която тя получи от Комисията по образованието и науката на 4 декември и в Комисията по труда, социалната и демографската политика вчера, на 14 януари По съществото си тази Стратегия предлага мерки за развитие на висшето образование, като основно средство за развитие на отделната личност и на гражданското общество, подготовка на специалисти с адекватна професионална реализация, динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и на съвременните технологии. Документът е съобразен със стратегическите български и европейски документи в тази сфера, като Стратегията „Европа 2020”, Националната програма за реформи 2011 – 2015 г., Иновационната стратегия за интелигентна специализация и други. най-вече е предварително задължително условие за стартиране на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”, която да се надяваме, че още през тези месеци ще бъде факт. Приложен е и подробен план за действие. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от два източника: програмно финансиране от националния бюджет за предварителните реформи в периода 2014 – 2020 г. и средствата от европейските структурни и иновационни фондове, основно чрез Оперативната и чрез други финансови инструменти, като Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност”, Оперативната програма „Регионално развитие” и други. Реализирането на Стратегията е от изключително значение за цялостното реформиране на системата на висшето образование и постигане на редица национални и европейски цели,

народни представители, които желаят да се изкажат? Госпожа Мариана Георгиева има думата. МАРИАНА Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Стратегията за развитие на висшето образование в периода 2014 – 2020 г. е документ, който заслужава подкрепа. Както стана ясно от доклада на председателя на Комисията, ние от ДПС подкрепяме тази Стратегия. Подкрепяме я, но, обръщам внимание, като документ, който се явява условие, за да станем бенефициент по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Големият въпрос, на който Стратегията впоследствие трябва да даде отговор, е по отношение на проблема, който вълнува всички, когато говорим за висше образование в защо има проблем в държавата с изтичане на умове; защо с проблематичните бюджетни възможности на държавата дотираме други държави и друг пазар на труда? С едно изречение, защо нашите специалисти, които се образоват в българските университети, намират реализация на западния пазар на труда, а в същото време всички признаваме, че нашият пазар на труда се нуждае от специалисти и както се подчерта и в доклада, налице е признаване на проблема за несъответствието между висшето образование и нуждата на пазара на труда в България. Когато говорим обаче за това несъответствие, ще се съгласите, че не можем да търсим проблема за несъответствието само в едната позиция на тази релация – само във висшето образование или по-кратко и по-лаконично – в качеството на висшето образование. Не казвам, че няма проблем в качеството на висшето образование. Всички знаем, че това е така. Това обаче не е единственият и самодостатъчен, независим от всички други проблем. Явно е, както се подчертава в целите и мерките на стратегията, че има проблем във функционирането, в технологията, в процедурата на Националната агенция за оценяване и акредитация. Има проблем обаче и в номенклатурата на специалностите в българските университети. Има проблем – от там слизам по-надолу – в учебните програми, в лекционните курсове.

те не са съдържателно отграничени. Става въпрос за съблюдаване на етикета на образователно-квалификационните степени. Това са проблеми, които всички страни в образователния процес по отношение на университетите в България не от вчера признават, но признаваме в неформални разговори и в упражняване на компетентност на парче, така да се каже. Стратегията дефинира добре целите съобразно проблемите във висшето образование, но българското управление, българската политика въобще нямат проблем с дефинирането нито на целите, нито на проблемите, въз основа на които те се формулират. Проблемът е в технологията, в процедурата на държавната политика по преодоляването на проблемите или по благоприятстване съобразно европейските директиви и европейските стратегически документи за развитието на висшето образование в България като съответно, като позиционирано с достойнство в европейското пространство на висшето образование и в европейското научноизследователско пространство. Затова основният механизъм за постигане на целите, които дефинират Стратегията, е нов Закон за висшето образование, защото по принцип по принцип този основен нормативен акт се явява безспорен механизъм за изпълнение на политиките по посока на постигане на целите, както е дефинирано в Стратегията. За съжаление, в Стратегията обаче само на едно място фигурира препратка към ревизия – забележете – на Закона за висшето образование, и тя в една, смея да кажа, в една не толкова чувствителна или основополагаща част по отношение на конституирането на Съвета на настоятелите. обаче далеч не е основният проблем на Закона за висшето образование и далеч не тук е заровено средството за панацеята на проблемите на висшето образование в България. България. Ние от ДПС обръщаме сериозно внимание по отношение приемането на Стратегията, че трябва да остане отворена точно заради това наше основно съображение. Не може да се прави реформа във висшето образование с козметична поправка в наличния Закон за висшето образование, защото отдавна е известно на всички, че този Закон е остарял. Той е рожба с много, много кръпки, които как как да кажа, са дебалансирали е меко казано, са бламирали философията на този основен нормативен акт. Ето затова правим предложение, че Стратегията трябва на всяка цена да остане отворена, за категорична за приемане на изцяло нов Закон за висшето образование, който да обезпечи като технология съответствието на българското висше образование с предизвикателствата на европейското пространство за висше образование и европейското научноизследователско пространство.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Отношението на Реформаторския блок към предложената за приемане Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. като цяло е положителна и ние принципно ще я подкрепим. В констативната си част Стратегията безпристрастно и обективно отразява редица слабости на съществуващата система, които не са никаква тайна нито за специалистите, нито за обществото. Картината на състоянието на висшето ни образование далеч не е лицеприятна и общият нарастващ отлив на български младежи към чуждестранни университети е показателен за качеството на обучението у нас. Това е нейната положителна и силна страна. Същевременно обаче в Стратегията липсват отговорите на редица съществени въпроси, свързани с начина на управление и на финансиране на висшите училища. Отговорите на тези въпроси са от съществена важност, защото именно конкретиката на предложените решения би помогнала тази Стратегия да се определи като реформаторска или като такава, която се стреми да запази статуквото. Ако Стратегията има претенцията за реформиране на висшето образование, тя би трябвало много по-детайлно да описва както модела на управление, така и модела на финансиране, към който се стремим, както и да съдържа много по-категоричен ангажимент за осигуряване на контрол върху предоставените бюджетни средства за дейността на висшите училища, като предпоставка за увеличаване на разходите за тях. Проектът не само не засяга конкретни мерки за подобряване на управлението и контрола върху дейността на висшите училища при констатираните в самата стратегия слабости, но не са посочени и основни компоненти на модела на финансиране на висшето образование, каквито са например таксите за обучение. Тя не предлага дори индикативна стойност на размера на разходите за висше образование към края на срока за изпълнение на Стратегията. Въпросите, на които трябва да се даде отговор, са следните. Предвижда ли се да се запази моделът на споделено финансиране на висшето образование и ако да какво ще бъде съотношението между таксите, заплащани от студентите, и диференцираните нормативи за издръжка на обучението по различните професионални направления? Ще се запази ли така нареченото платено обучение и ако да – докога? Само ще припомня, че то бе въведено като форма и като антикризисна мярка, при това временна. Към какъв дял от брутния вътрешен продукт на разходите за висше образование към края на периода на изпълнение на стратегията се стреми? По отношение на финансирането например на науката, стратегията съдържа индикативна цел от 1,5% от брутния вътрешен продукт. Ще има ли разлика във финансирането на различните видове училища: многопрофилни университети, специализирани висши училища, изследователски университети и ако да – как? Какви са конкретните намерения за реформиране на начина управление на висшите училища съотношение и компетентност на Общо събрание, ректор, академичен състав, Съвет на настоятелите. И как ще се осигури взаимен контрол между тези органи, както и защита на обществения интерес от страна на държавата в лицето на Министерството на образованието и Министерството на финансите? В какви срокове екипът на Министерството ще предложи необходимите законодателни промени, отразяващи вижданията именно на настоящия екип на Министерство на образованието с оглед отговор на зададените въпроси? Всички отговори на тези въпроси ще внесат повече яснота в проекта. Поради тази причина ние от Реформаторския блок сме внесли питане, което изпревари влизането на Стратегията в дневния ред на Народното събрание. Там сме отправили аналогични въпроси и към днешна дата нямаме намерение да оттеглим това питане. Очакваме министърът на образованието и неговият екип да отговорят на работните въпроси с оглед на това ние занапред какви предложения бихме могли да направим и, както каза госпожа Георгиева, във вече отворената стратегия. В този смисъл аз подкрепям едно такова предложение. Ние сме наясно, че стратегията не е продукт на настоящия екип на Министерството на образованието, но фактът, че не е изтеглена, означава, че екипът на Министерството стои зад нея. Съзнаваме също, че отговорите на поставените въпроси ще пуснат, образно казано, пчелите от кошера. Но ако не го направим и ги оставим там, мед няма да има. Благодаря. Реплики? Няма. Думата за изказване има господин Жаблянов от БСП лява България.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги народни представители! Стратегията за висшето образование в България е един необходим документ и той неслучайно е получил подкрепата на Комисията по образованието на Четиридесет Разбира се, като всеки документ, който си поставя за задача да начертае целите, да подбере средствата и да посочи пътищата за реализация на това, което искаме да се получи в края на посочения мандат, е документът може би с пропуски в себе си. Някои от тях бяха посочени от колегите, които се изказаха, но на първо място искам да поздравя екипа на Министерството за неговата оперативност и готовността да придвижи и да предложи този документ с ясното съзнание, че към него ще бъдат отправени много препоръки. Но ние се нуждаем от него.

онзи процес, който се случи във висшето образование в България през последните 15 – 20 години, носеше до голяма степен белега на хаотичността. Възникването на нови висши училища, разкриването на нови специалности, отварянето на пазара на услуги във висшето образование – в много голяма степен белегът на хаотичността доминираше над разбирането за стратегията. Неслучайно според становището на Съюза на учените в България в момента около 40% от студентите и специалностите в българските висши училища покриват специалности като правото, икономиката, публичната администрация, тоест едни области на знанието, едни области на образованието, които не кореспондират пряко с потребностите на българската икономика и – казано на жаргона на бизнеса – на пазара на труда. Всички сме свидетели на непрекъснатите – ще кажа – настоявания от страна на бизнеса към това българското висше образование да се ориентира прагматично, българското висше образование да произвежда кадри, които да съответстват на потребностите на българската икономика към момента. В същото време сме свидетели и на противното мнение, изразено и в това становище на Съюза на учените в България, че ако ние би трябвало днес да ориентираме нашето висше образование от гледна точка на потребностите на актуалния пазар на българската икономика и на кадрите в българската икономика, то това означава голяма част от специалностите и висшите училища да бъдат закрити. Публично известен факт, широко известен факт е, че за голяма част от нашите университети на трето класиране в специалностите, които изискват много подготовка и за които няма реализация на нашия пазар на труда, няма студенти. Такъв е случаят със Софийския университет и много други университети, които готвят специализирани кадри в тесни области, в които българската икономика, за съжаление, вече няма нито ресурса, нито производствения капацитет да удовлетвори това търсене. Какво предлага стратегията в тази посока? За съжаление не много. Искам да кажа, че в стратегията има две части, които се различават съществено една от друга. Първата е констативната част на стратегията и анализът на състоянието, в което към момента се намира българското образование. Тя е точна, тя е много силна.

не се съобразява с качеството на отделните висши училища и така да се каже парите следват студента, независимо какво учи, независимо какво завършва, каква диплома получава и какво е качеството на това, което е завършил. Тоест оскъдният обществен ресурс, който разпределяме в тази сфера, не е обвързан по никакъв начин с качеството. Именно този акцент, струва ми се, Той трябва да бъде разработен и тук е въпрос наистина на оперативни действия оттук нататък на изпълнителната власт, на Министерството да се намерят подходящите механизми и да се стимулира качеството. Това е единственият път и шанс на българските висши училища в конкурентния пазар на европейското висше образование. Нашето висше образование няма да може да се нареди, нашите университети реалистично до университетите на държавите, които готвят специалистите на света и специалистите на Европа. Не заради друго – заради исторически, езикови, културни и много други различия, които не могат да бъдат заличени в стратегия и в закон. Най-малкото заради това, че нашите университети използват една друга азбука. Уважаеми колеги, мисля, че някой път пропускаме това обстоятелство. Преподаването на чужд език в нашите университети все още е изключение, а мисля, че това ще се запази и в бъдеще, тъй като то е свързано с подготовката и качеството на преподавателския състав.

е: каква е целта на българските университети в следващите пет или шест години? Ами най-естествената, стратегическата цел – би трябвало да обхване българските граждани! Там би следвало нашите университети да бъдат без конкуренция. именно там нашето висше образование, нашите университети губят битката с конкурентните университети. Всяка година расте броят на българските средношколци, които отиват да учат в чужди университети. Всяка година! Това е стратегическа цел – тя не е формулирана ясно. Не е формулирано ясно, че голяма част от българските граждани на 18-годишна възраст завършват средни училища в държави от Европейския съюз. Какви са мерките, които са насочени към тези ученици те да учат в български университети? Това е, така да се каже, естественият ресурс за нашето висше образование. Няма разчетени финансови механизми, механизми, дори не е формулирано като цел. Искам да направя предложение в тази посока – че Стратегията трябва да си постави за цел нашето висше образование, нашите университети да обхванат в максимална степен българските граждани, които живеят в държавите от Европейския съюз и за това да има разработени конкретни мерки. Това е пазар, при това високо конкурентен пазар. Беше отбелязана вече липсата на връзка между целите, които се поставят, и разходването на финансови средства в тази посока. Ще цитирам една цифра. През 1990 г. България отделя 2,5% от брутния вътрешен продукт за развойна и научна дейност.

Искам да отбележа, че средната стойност за държавите от Европейския съюз като процент инвестиции е 2,5% от брутния вътрешен продукт, тоест ние се намираме четири пъти под средната за Европейския съюз стойност. Четири пъти! Основната цел на Стратегията е българското висше образование да стане конкурентно. Извинявайте, между стратегическите цели, реализацията на тази Стратегия, промяната в нормативните документи, както колегите от ДПС предлагат да бъде направена промяна в Закона за висшето образование, това няма как да не е обвързано с едно стратегическо намерение от гледна точка на финансирането. Поне да си поставим някаква цел – да се достигне средното ниво на Европейския съюз. съюз. Очевидно, че при сегашното изоставане с четири пъти финансиране под средното за Европейския съюз тази Стратегия ще остане добро пожелание, както много други стратегии. И накрая, системата за управление на българските университети. Не смятам, че тя се различава съществено от другите висши училища в държавите – членки на Европейския съюз. Системата за управление на университетите е сигурно първата глобална управленска система в света, откакто са възникнали университетите. Там няма какво ново да измислим, най-много нещо да сбъркаме. Въпросът е за държавната политика в тази област. И това е въпросът на Стратегията – каква да бъде държавната политика. Съвсем ясно е, че при този финансов ресурс, за който става въпрос, с този брой университети, с недостигащите студенти, възможностите за развитие на българското висше образование са доста скромни. Така че изборът трябва да бъде направен. И понеже не се очертава рязко да се увеличат средствата за висшето образование, то преструктурирането на висшите училища – в Стратегията е направена уговорката, че това не може да става по административен път и така нататък, напълно нормално и естествено, трябва да стане по пътя на конкуренцията! ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Реплики? Няма. За изказване – народният представител Иван Станков от АБВ. Заповядайте, професор Станков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Ще направя кратко изказване, за да оставя време и за моите колеги. Искам да взема отношение като все още ректор на университет и да изкажа моите впечатления от предложената Стратегия. Смятам, че стана това, което трябваше да стане преди няколко години. Тази Стратегия е обсъждана в продължение на няколко правителства. Аз съм втори мандат ректор. Седем години – много продължително. Първият вариант беше трудно приемлив. Непрекъснато се подобрява – не може да се каже, че е абсолютно съвършена, тази Стратегия има някои неточности, има някои непълноти, нуждае се от малко по-голяма конкретика. Но смятам, че е важен документ, тя дава отговор на много въпроси. Лично аз съм получил отговор на някои от най-важните въпроси. Ще се спра само на няколко пункта. Най-напред по тълкуванията, които са дадени за големия брой висши училища. Средно за Европа на над 200 хиляди жители се пада един университет,

на един университет. Смятам, че трябва да се гледа и нещо друго, критерият трябва да бъде малко по-различен. Европейските университети в Германия, Франция, Великобритания, на много места в големите страни положението е следното. Там има 30 – 40 хиляди студенти в един университет. Те са по-малко на брой – на 200 хиляди жители един, но по 30 – 40 хиляди, даже и повече, докато при нас са 3 – 4 хиляди. Така че ако въведем друг критерий, ще видим, че те не са чак толкова много. Въпреки това, има университети, които трябва добре да помислят дали ще продължат да съществуват по този начин. Един добър пример е Тракийският университет в Стара Загора. Ние направихме едно обединение – обединиха се всички звена, които са на територията на четири областни града. Така че то може да послужи като пример. Другият голям въпрос за мен не е решен, не е достатъчно ясно конкретизиран в Стратегията – за финансирането.

Ние сме на предпоследно място, след нас е само Румъния. Аз смятам, ние предлагаме – нашата парламентарна група предлага 1,1. Това да бъде. И аз смятам, че това трябва да го отстояваме по-нататък, защото от тук идва вече качеството на образованието. Всички го критикуваме, но как да стане? Когато аз получа бюджета, първото, което да направя, е: осигурявам фонд „Работна заплата” и 70 – 80% отиват там. Остават 20 – 30% веществена издръжка. Как да правим качествено висше образование? Вярно, има сега възможности чрез проектите. И ние ги използваме в максимална степен, но финансирането е недостатъчно. Аз мога да посоча някои страни, където са отишли на 3,5%, както са Финландия, Швеция, Дания и други. Хайде, да не достигнем това, но поне единица! Това ще реши до голяма степен въпроса. Другото, което искам да кажа, това е за връзката с бизнеса. Трябва да Ви кажа, че това е един двустранен процес. Ние правиме много опити в Тракийския университет. Нашите направления, нашите специалности са повече приложни. Искаме ние да имаме тази връзка, но както казах, това е двустранен процес. Трябва да бъде и от тяхна страна. Ние трябва да ги мотивираме, да ги амбицираме. И в Министерството на земеделието направихме един Бизнес научен съвет, в който влизат и преподаватели, в който влизат и представители на бизнеса, на неправителствените организации. И се получава нещо добро, така че трябва да го развием още по-добре и да го стимулираме това. Какво друго бих искал да кажа по отношение на акредитацията? По отношение на акредитацията – трябва да отпадне. И Вие го посочвате това в Стратегията. Програмната акредитация – ние сме непрекъснато в акредитация. И това е един мъчителен процес. Ние непрекъснато посрещаме експертни групи и се занимаваме с това, така че това е другото, което трябва при всички случаи да решим. Приемът на студентите – не искам да го пропусна това. Ненормално е да имаме над 70 хиляди държавна поръчка при 50 55 хиляди завършващи. Ненормално е! Каква конкурсност? Каква конкуренция? Какво можем? Там трябва да намалим наистина за някои направления приема, за да можем да влезем в нормите и да правим все пак по-качествен прием. По отношение на учебните програми имаме пропуски, но аз искам да Ви кажа, че в максимална степен ние сме се съобразили с европейските. В максимална степен! Едва ли има университет, който да не го е направил това, но аз Ви казвам, че причината е в друго – недостатъчното финансиране. Ето, в момента тече европейска акредитация на ветеринарната специалност при жестоки изисквания за нашата ветеринарна медицина – такива, каквито ги няма и в Европа, но казват: „Вие сте външна граница на Европейския съюз и трябва да имате много по-високо качество”. Така че също има какво да правим и трябва още малко да поработим по тези въпроси. Да не отивам по-нататък – демографският проблем и така нататък. Аз смятам, че Стратегията в този вид, в който е предложена, е приемлива, а по-нататък вече – конкретиката, може да дойде със Закона за висшето образование. И аз смятам, че в скоро време трябва да стане и това. Не поправки, а нов Закон за висшето образование. И призовавам всички да подкрепите тази Стратегия, защото тя ни е нужна, тя е необходима! Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Станков. Колеги, имате думата за реплики.

Уважаеми господин Председателстващ, господин Министър, уважаеми госпожи и господа! Преди всичко трябва да декларирам, че Парламентарната група на Патриотичния фронт ще подкрепи тази Стратегия за развитие на висшето образование в Република България. На второ място бих изразил своето лично изключително добро впечатление от дебата, който се разгърна тук, от големия професионализъм и сходството на професионално мотивирани мнения, които се изказаха от всички колеги. Длъжен съм да кажа нещо, което изпитвам като собствен дълг – да кажа две добри думи за българското висше образование и за хората, които работят в него. Преди 25 години днешните професори, доценти, доктори на науките бяха асистенти, бяха докторанти, току-що започваха своята работа. В продължение на 25 години те запазиха и развиха българското висше образование. И това им го дължим. Уважаеми колеги, бих искал да Ви запозная с едно предложение за допълнение на Стратегията, което изразих още на първото заседание на Комисията по образование на 4 декември миналата година и което предлагам да влезе в текста на тази Стратегия. Съдържанието на това допълнение е следното: която гласи: „Усъвършенстване на нормативната база и активна политика за привличане на студенти от българите, живеещи в Европейския съюз, и българските общности в трети държави”. Мотивите ми за това предложение съществуващата нормативна база и административните трудности поставят българските граждани, завършили средното си образование в страни от Европейския съюз, както и представители на българските общности от трети държави в положение на дискриминация при кандидатстването им в българските висши училища. Процедурите за легализация на дипломите представляват бюрократична трудност, а уредбата за кандидатстване в българските висши училища допуска използването на оценки от положения държавен зрелостен изпит, която липсва в европейските дипломи. По данни на Евростат за 2011 г. в Европейския съюз живеят над 500 хиляди български граждани. Анализът на възрастовата структура на тази група показва, че средната възраст на тези граждани е 34 години. Официалните данни на Националния статистически институт сочат, че само през последните пет години лицата, които са декларирали пред административните власти промяна на настоящия си адрес от България в чужбина, са над 92 хиляди. Като възрастова група тук преобладават гражданите между 20 и 40 години. Въпреки частичния характер на посочените данни е очевидно, че в Европейския съюз трайно или временно пребивава една голяма група български граждани, по сведение и данни в медиите тази численост понякога се определя и над един милион, чиито деца получават своето образование в националните образователни системи на държавите членки. Считам за целесъобразно провеждането на нужните законови промени, които дават възможност на българските висши училища да привличат българи, завършили средното си образование в Европейския съюз или трети страни. Позволявам си да припомня нуждата от специални усилия за развитието на българското висше образование, което е изправено пред големи изпитания в резултат както на тежката демографска криза, така и на конкуренцията в общото европейско пространство. Българските висши училища страдат от недостатъчно финансиране и трябва да се борят в трудна конкуренция с далеч по-богатите европейски и американски университети, които провеждат една активна политика за привличане на студенти от България. Това налага активна политика за привличането на нашите студенти от Европейския съюз и трети държави. Това мое предложение си позволявам да отбележа, че е подкрепено от Министерството на образованието и науката с писмо на проф. Тодор Танев № 94-23-733 от 6 януари 2015 г. Освен аргумента, който посочих тук, че в условията на една демографска криза и на една конкуренция в едно реално общоевропейско образователно пространство са необходими наши действия, за да използваме възможността нашите деца, които учат и работят в Европа, да се ползват от българската образователна система, бих искал да изкажа и още един аргумент. Често пъти ние страдаме от един наследен стереотип, който разглежда Европа като „Там” и България като „Тук”. Често пъти дори допускаме необосновани грешки, наричайки нашите съграждани в Европейския съюз „емигранти”. Този стереотип ни пречи да видим реалната среда, в която всяка голяма европейска столица е приблизително на два и половина часа полет от София. Това ни пречи да видим, че в реалността границите отдавна са загубили своите измерения, особено за нашето младо поколение. Все още обаче, ако се вгледаме в нашите законови и нормативни наредби, ние ще видим съществуването на едни нормативни граници, които като че ли делят българите на „българи тук” и „българи в Европа”. Трябва да се замислим върху този стереотип и когато подхождаме към всяка законодателна инициатива, към всеки нормативен акт, да съобразяваме дали той ще бъде само за нашите съграждани, които живеят в рамките на Република България, и как той ще бъде приеман и действащ за нашите съграждани, които временно или за по-дълго време пребивават в голямата държава Европа, която граници няма! Апелирам към Вас да подкрепите това предложение. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Благодаря Ви и от името на хабилитираните лица в че уважавате нашите научни звания, които сме извоювали с труд, с научни публикации, с работа със студенти и така нататък. По отношение на

ни харесва и което донякъде беше казано и от други колеги, но аз ще подчертая, е свързано с финансирането на висшето образование, което засега е по-скоро държавна субсидия според броя на студентите, а се предвижда – това мисля, че беше изтъкнато донякъде от колегата Жаблянов, но аз бих го подчертал, поне в моята разпечатка е на стр. 33 – да има диференциране на финансирането според качеството и реализацията, като частта от субсидията, която се разпределя само според броя, да се намали постепенно до 40%. Смятам, че това е една положителна тенденция и трябва да се подкрепи. Зависи как конкретно това ще стане, какви обективни количествени критерии ще има. Както е отбелязано в Стратегията, това предстои, разбира се, да се уплътни с някакви законови и подзаконови нормативни актове.

„Подобряване на достъпа”. Тъй като, за съжаление, не го представи в писмен вид, за да го видим, оставам с впечатление, че той говори по-скоро за разширяване на достъпа и привличане на българи на българи от други страни, извън България. А ми се струва, че бихме могли да го разширим изобщо, след като нашите висши училища ще имат такъв свободен капацитет, както тук някой от колегите каза, примерно между места за студенти и 50 хиляди, които реално завършват средното образование, или поне реално биха постъпили в наши висши училища. Този Този капацитет би могъл да се уплътни със студенти, нека да са предимно българи или с български произход, български корени. Това е много хубава идея, нека да я подкрепим. Но защо да не се разшири това и в неговия текст да се допълни, че усъвършенстването на нормативната база да бъде за привличане и на чуждестранни студенти, които да се учат в нашите висши училища?! Мисля, че и колегата Жаблянов спомена нещо подобно – че в крайна сметка, ако има достатъчно преподаватели, които владеят отлично, почти като майчин, даден чужд език – по основните езици английски, френски, немски и испански, бихме могли спокойно да обучаваме чуждестранните студенти. Това всъщност се и прави в някои български висши училища. Не е тайна, че основно медицинските висши училища имат сериозен контингент от чуждестранни студенти, които не са българи, но учат тук. Те си и плащат, но в крайна сметка вероятно не е толкова лошо за бюджетите на съответните висши училища. Предполагам, че министър Танев също би подкрепил Даже бихме могли да отидем и още по-надалеч. Такива идеи съм чувал от Съвета на ректорите – да се опитаме този наш капацитет от отлични преподаватели във висши училища да бъде изнасян и навън включително. С подходящи промени в Закона да се даде възможност на някакви институции, да кажем, или на определени звена да изнасят това обучение и навън. Подкрепям, с тези евентуални добавки, предложението на доц. Михов. Последната точка, на която бих искал да обърна внимание, е т. 2.1.3. Вярно е, че в анализа добре се споменава, че въпреки широката мрежа от висши училища съществуват цели области, например в северозападния район, в който няма висши училища, а социалните възможности не позволяват лесен достъп до висши училища в столицата и в големите градове. Това важи много силно за Северозападна България. Там, западно от Враца,

ще има оптимизиране на мрежата от висши училища чрез добре обмислени финансови механизми, но дали и това ще се има предвид тук, не знам. Вероятно не днес, но

подточка 2 – „Насърчаване на националната мрежа от регионални академични центрове за приложни науки”, и там да се търси може би някакво такова оптимизиране, вероятно, и на

без особен партиен цвят. Не трябва да има тук никакъв партиен цвят, когато става дума за образованието на нашите деца. Министерството на образованието и науката, Комисията по образованието и науката, мисля, че са от флагманите на движещата се флотилия за реформи. Знаете, че и Законът за предучилищното и училищното образование върви доста добре, мина и през Комисията, очакваме го в залата на първо четене. Подкрепям и това, което беше споменато от колегите за нов Закон за висшето образование, или някои промени в този, който съществува, въз основа на Стратегията, така че без да изпадаме в някакво самозадоволство, мисля, че в областта на образованието и науката правим някои малки, но верни стъпки в правилната посока. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми доц. Великов. Реплики? Няма. Предлагам Ви да прекратим за днес с разискванията по дебатираната тема. В следващ пленарен ден ще продължим с тях, тъй като има още записали се. Председателят на Парламентарната група на Движението за права и свободи господин Местан, професорите Бъчварова, Лилков и Борисов ще имат възможност на следващо заседание да се включат в разискванията. Съобщение за Парламентарния контрол утре. Припомням Ви, че с наше решение от сряда целият парламентарен ден ще бъде посветен на парламентарен контрол, който ще започне от 9,00 часа. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на едно питане от народния представител Кристиан Вигенин. Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще отговори на един въпрос от народния представител Миглена Александрова. Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще отговори на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на осем въпроса от народните представители Вили Лилков, Ангел Найденов, Борис Ячев, Георги Кадиев, Кристиан Вигенин, Явор Хайтов, Георги Божинов, и Мая Манолова и на две питания от народните представители Атанас Стоянов, Миглена Александрова. Заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще отговори на един въпрос от народния представител Мая Манолова и на едно питане от народния представител Борис Ячев. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на седем въпроса от народните представители Калина Балабанова, Петър Славов, Николай Александров, Филип Попов, Георги Търновалийски, Джейхан Ибрямов, Велизар Енчев и на едно питане от народния представител Манол Генов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 18 въпроса от народните представители Явор Хайтов (два въпроса), Джевдет Чакъров, Васил Антонов (два въпроса), Кристиан Вигенин, Валентин Николов Иванов, Димитър Бойчев и Иван Вълков, Георги Ковачев, Любомир Владимиров, Георги Божинов, Вяра Церовска, Вили Лилков (два въпроса), Джейхан Ибрямов, Явор Хайтов и Христо Тодоров, Димитър Дъбов и Манол Генов, и Корнелия Маринова, и на 1 питане от народните представители Дора Янкова и Манол Генов. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на четири въпроса от народните представители Мая Манолова, Георги Търновалийски, Михаил Миков и Филип Попов,

Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на 11 въпроса от народните представители Калина Балабанова, Волен Сидеров, Явор Нотев, Десислав Чуколов, Методи Андреев, Ангел Найденов (три въпроса), Велизар Енчев (два въпроса) и Илиан Тодоров, и на две питания от народните представители Методи Андреев, и Илиан Тодоров. Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на пет въпроса от народните представители Кристиан Вигенин (два въпроса), Михо Михов, Десислав Чуколов, Борис Станимиров и на едно питане от народния представител Юлиан Ангелов. Министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова и Искрен Веселинов. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на два въпроса от народните представители Антони Тренчев, Валентин Павлов и на две питания от народните представители Георги Кючуков и Настимир Ананиев. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Димитър Дъбов, както и на Калина Балабанова. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на един въпрос от народния представител Валентин Касабов. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Валентин Николов Иванов и Борис Ячев. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на финансите Владислав Горанов – на два въпроса от народните представители Петър Славов и Светла Бъчварова; министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Янаки Стоилов; - министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народния представител Димитър Горов; - министърът на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос с писмен отговор от народните представители Методи Андреев и Борис Ячев. На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлага отговорът - пет въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (два въпроса), към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел питане от народния представител Росица Янакиева към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков. в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Теменужка Петкова. Въпроси – 75; питания – 13; общ брой въпроси и питания – 88. Необходимо парламентарно време – 14 часа и 30 мин. Поради предварително планирани срещи министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговаря след 11,00 ч. Поради изчерпване на дневния ред на днешното пленарно заседание го обявявам за закрито. Утре – парламентарен контрол от 9,00 ч.